на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. Глава пета „Социални работници” и чл. 20 се отменят.” Има ли изказвания по предложението на комисията за отмяна на чл. 20? Не виждам желаещи народни представители, които искат да вземат отношение. Преминаваме към гласуване – подлагам на гласуване

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Обществените съвети съдействат и подпомагат общинските съвети и кметовете на общините при анализиране на потребностите от социални услуги и участват в разработването на стратегиите и годишните планове по чл. 19,

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.

предложение от народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов, Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Емилия Масларова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Цветан Костов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да отпадне. Има ли желаещи за изказване? Не. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да отпадне, в какъвто смисъл са и предложенията от народните представители, упражнили правото си за промени между първо и второ гласуване.

Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Емилия Масларова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Цветан Костов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по този текст? Не. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя – обратно, подкрепя предложенията на народните представители, и предлага § 22 да отпадне. Моля, гласувайте.

които са с еднакъв смисъл. Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Станка Шайлекова, Мануела Спасова, Ангел Даскалов, Анатолий Йорданов, Антоний Йорданов, Вяра Петрова, Стефан Господинов и Светомир Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Емилия Масларова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Цветан Костов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ

доклад за второ гласуване от Комисията по труда и социалната политика. Заповядайте, госпожо Алексиева, Доклад за второ гласуване относно Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет и приет на първо гласуване на 20.01.2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

„Трудов договор за работа през определени дни от месеца”. 2. В текста след думата „месеца” се поставя запетая и се добавя „като това време се признава за трудов стаж”.”

По § 11 има предложение на народния представител Светлана Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ В чл. 121 се създава ал. 3: „(3) Когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет”.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения: Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.”

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. Член 353 се изменя така: „Трудов стаж при недействително трудово правоотношение Чл. 353. Времето до признаване на трудовото правоотношение за недействително при работа в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, се признава за трудов стаж, ако работникът или служителят е действал добросъвестно при възникването му.” Няма. Гласуваме § 13 по предложения текст на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: ал. 2: „(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 1-7 се прилагат съответно и при настъпване на тези обстоятелства в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 14 по предложеното от комисията.

законопроекта е Министерският съвет. Постъпили са доклади от Комисията по труда и социалната политика, Комисията по здравеопазването и Комисията по бюджет и финанси. С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае член на комисията. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 13 януари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11.12.2009 г. В заседанието участваха госпожа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Йоанна Германова – и.д. директор на дирекция, и госпожа Елена Кременлиева – главен експерт в дирекция „Социална закрила и социално включване” в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Екатерина Ташкова от Агенцията за хората с увреждания, госпожа Капка Панайотова за независим живот”, както и представители на други организации на и за хора с увреждания и представители на социалните партньори. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Основната цел на законопроекта е усъвършенстване и прецизиране на правната рамка за упражняване правата на хората с увреждания във връзка с тяхната интеграция и социално включване в обществото. Законопроектът предвижда промяна в насочеността на интеграцията чрез засилване на елементите на професионална реализация цел ефективна и трайна интеграция. Професионалната реализация е регламентирана като форма на интеграция. Редица от разпоредбите на законопроекта са свързани с усъвършенстване на институционалната инфраструктура в областта на интеграцията и социалното включване на хората с увреждания. Разширява се кръгът от субекти, които имат права и отговорности за формирането и изпълнението на политиката по отношение на хората с увреждания, а именно освен национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хората с увреждания да се включат и други организации, работещи по въпросите на интеграцията на хората с увреждания. Предложена е и промяна в насочеността на националния стратегически документ по отношение на държавната политика за хората с увреждания от „Държавна стратегия за равни възможности на хората с увреждания” в „Национална стратегия за хората с увреждания”. Редица предложения са направени и по отношение на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания: определен е неговият председател – министърът на труда и социалната политика. В състава му се включват и други организации, работещи по въпросите на интеграцията на хората с увреждания, като се предвижда те да са не повече от 15% от състава на Съвета. Това осигурява баланс между представителството на различни професионално-съсловни и други организации в Съвета. Специален акцент е поставен и върху разширяване на функциите и компетенциите на Националния съвет, като се предвижда той да дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегически и оперативни документи по отношение на хората с увреждания. Със законопроекта са предвидени нови контролни функции на Агенцията за хората с увреждания, като се предвижда тя да осъществява контрол по предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, изразходването на възстановените на работодателите вноски при наемането на хора с увреждания в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази, обособените производствени единици и кооперациите на хората с увреждания. Предложени са съществени изменения в обхвата, предмета, процедурата по изготвянето и предназначението на социалната оценка. Поставен е акцент върху обучението и трудовата заетост на хората с увреждания, както и на ползването на социални услуги и други мерки за социално включване. Разширява се броят и обхватът на функционалните специалисти, включени в консултативните комисии към дирекциите „Социално подпомагане” за изготвяне на социални оценки, като се допълват с лекар, психолог и педагог. Предвидени са и разпоредби за по-добра насоченост на мерките към работодателите за осигуряване на достъп до работното място, адаптиране, приспособяване и оборудване на работно място за хора с увреждания. Същевременно се засилва и контролът от страна на Агенцията за хората с увреждания по изразходването на тези средства от работодателите. Прецизирани са и разпоредбите по отношение на критериите за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, като се разширява обхватът на предприятията, които имат възможност да кандидатстват за финансиране от Агенцията за хората с увреждания по целеви проекти и програми. Повишават се стимулите за работодатели-специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания, които наемат хора с увреждания, чрез повишаване на подлежащите на възстановяване внесените за сметка на работодателя задължителни осигурителни вноски за всички осигурени случаи от 30% на 50%. Предвижда се мярката да се прилага от 1 януари 2011 г. Прецизират се и органите с компетенции да дават становище за вида на продуктите предназначени за хората с увреждания. От 1 януари 2011 г. се въвежда нов вид финансова подкрепа за хората с увреждания в резултат на социалната оценка и в зависимост от индивидуалните им потребности за ползване на социални услуги, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост и обучение, достъпна среда и др. Допълва се номенклатурата от целеви помощи за хората с увреждания, като се въвежда помощ за изработване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Предвижда се задълбочаване на сътрудничеството между министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса. Месечната добавка за социална интеграция се заменя с целева помощ, която отчита степента на трайно намалената работоспособност, вида и степента на увреждането и доходите на хората с увреждания. Предлага се въвеждането на имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв. за нарушения на условията и реда за дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Същевременно се предвижда приходите от глобите да се изразходват за програми и проекти за рехабилитация, интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. Със заключителните разпоредби на законопроекта в Закона за социалното подпомагане се въвежда месечна целева помощ за хората с увреждания. Също така се предлага месечната добавка за дете с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, да бъде елемент от семейното подпомагане, без да се променят критериите, условията и реда за достъп до нея. В хода на дискусията заместник-председателят на Комисията по труда и социалната политика доц. Геновева Алексиева запозна народните представители с постъпилите в Народното събрание и в Комисията предложения, мнения, становища и възражения по отношение запазване вида, реда и условията за получаването на интеграционните добавки за хора с увреждания. С оглед на широкия обществен отзвук по този въпрос народните представители от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ изказаха становище и се ангажираха с предприемането на съответните действия за реализирането на тези предложения. Представителите на организациите на и за хора с увреждания, които нямат статут на национално представителни, поставиха редица въпроси по отношение придобиването на статут национално представителна организация на и за хора с увреждания. Подчертана бе необходимостта от преброяването им през определен период от време. Също така бяха обсъдени механизмите за финансиране дейността на национално представителните организации на и за хора с увреждания и на други организации, работещи по проблемите на социалното включване на хората с увреждания. При обсъждането на законопроекта г-жа Валентина Симеонова подчерта, че усилията на правителството са насочени към създаването на среда за интеграция на хората с увреждания чрез повече възможности за професионална квалификация, заетост и достъпна обществена среда. Народните представители се обединиха около становището, че законопроектът отговаря на обществените потребности от усъвършенстването на политиката за интеграция на хората с увреждания и като съществени стъпки в тази посока бяха определени предложенията по отношение разширяване на субектите за вземане на решение, включително и за усъвършенстване същността и ефективността на социалния и гражданския диалог. Положително бяха оценени предложенията, свързани със засиления контрол, осъществяван от Агенцията за хората с увреждания, и обхватът и процедурата по изготвянето и предназначението на социалната оценка. Комисията по труда и социалната политика се обедини около мнението, че с оглед отпадането на предвидения доходен критерий при предоставянето на интеграционни добавки за хора с увреждания и за прецизиране на други разпоредби е необходимо да се извършат промени в параграфи 6, 19, 21, 26 и 28 от законопроекта. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 11 гласа, „против” – няма и „въздържали се” - 3, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г.” На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г. На заседанието присъстваха госпожа Валентина Симеонова, заместник – министър на труда и социалната политика, госпожа Христина Гавазова, главен юрисконсулт в Министерство на здравеопазването, господин Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, представители на Националния съвет на хората с увреждания, както и представители на други организации на и за хората с увреждания, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Валентина Симеонова, заместник – министър на труда и социалната политика. Тя информира народните представители, че предложените изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания имат за цел усъвършенстване и прецизиране на правната уредба, регламентираща правата на хората с увреждания във връзка с осъществяване на тяхната интеграция и социално включване в обществото. Към ключовите области, чрез които се осъществява интеграцията на хората с увреждания, се предлага да се включи и професионалната реализация. С предлагания законопроект се създават условия за по-активно участие на гражданското общество в процеса на формиране и изпълнение на политиката политиката за хората с увреждания, като към сегашния кръг от партньори се включват и други организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания. Със законопроекта са предвидени нови контролни функции на Агенцията за хората с увреждания, като се предвижда тя да осъществява контрол по предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, изразходването на възстановените на работодателите вноски при наемането на хора с увреждания в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази, обособените производствени единици и кооперациите на хората с увреждания. Засилва се ролята на социалната оценка, чрез съществена промяна и разширяване на нейния предмет, като се подчертава значението на обучението и трудовата заетост на хората с увреждания, както и ползването на социални услуги и други мерки за социално включване. Разширява се броят и обхватът на функционалните специалисти, включени в консултативните комисии към дирекциите „Социално подпомагане” за изготвяне на социални оценки, като се допълват с лекар, психолог и педагог. С оглед философията на паричното подпомагане и необходимостта от по-добра целенасоченост на мерките за социална защита на хората с увреждания със законопроекта се предлагат две нормативни промени, насочени към прилагане на интегриран и универсален подход в областта на социалната защита на хората с увреждания чрез парично подпомагане. Първата промяна е свързана с трансформирането на месечната добавка за интеграцията на хората с трайни увреждания в месечна целева помощ за лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за социалното подпомагане, а втората – с месечната добавка за деца с трайни увреждания, която се предлага да бъде част от семейно подпомагане, тъй като тя е материална помощ за семействата с деца с увреждания. Като се има предвид, че паричното подпомагане не е единственото средство за социално включване на хората с трайни увреждания, се предлага въвеждането от 1 януари 2011 г. на на нов вид финансова подкрепа, предназначена за ползване на социални услуги – услуги за социална и медицинска рехабилитация, услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация, услуги за достъп до интегрирано образование и обучение, услуги за осигуряване на достъпна на достъпна среда. По този начин осигуряваните услуги съответстват на областите на интеграцията за хората с увреждания, определени в самия закон. Проведена бе обширна и задълбочена дискусия по обсъждане на законопроекта, в хода на която членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища и препоръки: Необходимо е намирането на консенсус по отношение на участието в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на други организации, които не са национално представителни. 2. Следва да се изработят нови критерии, на които да отговарят неправителствените организации, за да бъдат признати за национално представени. 3. Необходимо е създаване на карта на потребностите на хората с увреждания в различните региони на страната с цел осигуряване на съответната мрежа от социални услуги. Организациите трябва да получават минимално институционално финансиране, освен проектното финансиране, с което те самите допринасят за решаване на социалните проблеми на хората с увреждания. 5. Положителна стъпка е либерализирането на режима за представянето на организациите, които не са национално представителни. Чрез предоставянето на контролни функции на Агенцията за хората с увреждания средствата, които отделя бюджетът, ще бъдат максимално ефективни. В дискусията активно участие взеха повече от десет представители на поканените неправителствени организации за и на хората с увреждания. Проведе се изключително ползотворно и обстойно обсъждане на проблемите, пред които са изправени хората с увреждания, като в заключение присъстващите се обединиха около необходимостта от приемането на законопроекта като стъпка в правилната посока. Господин Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България информира народните представители, че съществуват три основни проблема, които трябва да намерят разрешение между първото и второто четене на законопроекта прехвърлянето на интеграционната добавка в Закона за социалното подпомагане, предложението за въвеждане на подоходен критерий и преминаването на помощите за деца с увреждания в Закона за социалното подпомагане. От името на организациите, които не са национално представителни госпожа Капка Панайотова изрази подкрепата си по отношение на прехвърлянето на уредбата на интеграционните добавки в Закона за социалното подпомагане, което според нея е изключително адекватна мярка и дава възможност за реални интеграционни мерки. Госпожа Данчева, представител на Асоциация на шофьорите инвалиди посочи, че Министерството на труда и социалната политика трябва да гарантира услугите за мобилност, трудова заетост и професионална квалификация, като е необходимо в законопроекта, а не в в подзаконови актове да бъдат разписани подробно текстовете, гарантиращи достъпа на хората с увреждания до услугите за интеграция, за които е заложено отпускането на допълнителни финансови средства от 1 януари 2011 г. В отговор на отправените въпроси от страна на народните представители по време на дискусията госпожа Валентина Симеонова подчерта, че усилията на правителството са насочени към създаването на среда за интеграция на хората с увреждания чрез повече възможности за професионална квалификация, заетост и достъпна обществена среда. В заключение, народните представители се обединиха около становището, че разглежданият законопроект отговаря на обществените потребности от усъвършенстването на политиката за интеграция на хората с увреждания, като госпожа Геновева Алексиева предложи между първо и второ гласуване да бъдат прецизирани разпоредбите на § 6, 19, 21, 26 и 28 от законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 10, „против”- 2, „въздържал се”- 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г. На заседание, проведено на 28 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2010 г. На заседанието на комисията присъстваха представителите на Министерството на труда и социалната политика: Йоанна Германова – и.д. директор на Дирекция „Социална защита и социално включване”, и Елена Кременлиева – началник-отдел „Социално включване, политики за децата и семейството” и председателят на Асоциацията на шофьорите инвалиди д-р Даниела Данчева. Законопроектът беше представен от Елена Кременлиева. Предлаганите изменения и допълнения в Закона са свързани с прецизиране на условията за упражняване правата на хората с увреждания и тяхното професионално развитие. Със законопроекта се трансформира месечната добавка за интеграция на лица с трайни увреждания в месечна целева помощ за лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за социално подпомагане, след преценка на доходите и преминаване на месечна добавка за деца с трайни увреждания от Закона за интеграция на хората с увреждания към Закона за социалното подпомагане. Освен горните изменения с § 17 и 18 се предлага и въвеждането на нов вид финансова подкрепа, която не се изразява в парично подпомагане, а в подпомагане за ползване на конкретни услуги, които хората с увреждания няма да заплащат (например социални услуги; услуги за социална и медицинска рехабилитация; услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация; услуги за достъп до интегрирано образование и обучение; услуги за осигуряване на достъпна среда и др.). Финансовите стандарти за тази подкрепа се подготвят, а нейното въвеждане се предвижда от 2011 г., като необходимите за това средства ще бъдат осигурени в проектобюджета за 2011 г. За първи път се въвежда регламентиране на контрола на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както и глоба, съответно имуществена санкция, за нарушения на условията и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Съществено е и въвеждането на контрол от страна на Агенцията за хората с увреждания по отношение на спазването на изискването възстановените средства от осигуровки на специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания да се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Тези средства се предлага да бъдат увеличени от 30 на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски. Предложените промени в законопроекта, с изключение на посочените в § 28 ще влязат в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник” и за тези промени не се налага да се осигуряват допълнителни средства за финансирането им. По законопроекта се проведе обширна дискусия, при която народните представители изразиха подкрепата си за промяна на действащия Закон за интеграция на хората с увреждания и на която беше обсъдено евентуалното отлагане на въвеждането на подоходния критерий за 2011 г., като за 2010 г. да остане досегашната добавка, без подоходен критерий, докато в комплект не влязат и останалите социални услуги. Както и ако това се приеме, да се направят съответните промени в текста за освобождаване на тези месечни добавки от данъци и такси. В дискусията взе участие и д-р Даниела Данчева, която изрази становището парите за интеграционните плащания да се дават според тежестта на увреждането на най-тежките групи инвалиди. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” - 11 народни представители, „въздържали се” – 5 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 902-01-58,

Основните промени в Законопроекта за интеграция на хората с увреждания бяха продиктувани от новата философия, която ние влагаме в понятието „интеграция на хората с увреждания”. Според нас интеграцията не е просто парично подпомагане. Интеграцията означава среда, интеграцията означава комплекс от услуги, които да подкрепят човека така, че да може да се интегрира. Ето защо основните направления на промяна в този закон са свързани неслучайно най-напред със засилване значението на социалната оценка, защото към момента водещ документ беше медицинската експертиза. социалната оценка да се прави от мултидисциплинарен екип, в който да влизат други специалисти, не само социални работници. В тях може да влиза лекар, може да влиза психолог, може да влиза педагог, според конкретния случай, според неговите потребности. По този начин предоставянето на помощите ще се базира на реалната оценка на това от какви потребности има нужда човека.

предлага въвеждането на нещо съвършено различно. Това е и същностната промяна на закона. Нов вид финансова подкрепа за хората с увреждания. Тя е предназначена за ползване на социални услуги, комплекс от социални услуги, които са ориентирани към социална и медицинска рехабилитация, услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация, услуги за достъп до интегрирано образование и обучение, услуги за осигуряване на достъпна среда нещо, което наистина реално би могло да осигури интеграцията на хората с увреждания. Подобрява се и механизмът за осъществяване на контрол по осъществяваните дейности нещо, което също липсваше и не беше регламентирано на този етап. За да бъде ефективен механизмът на контрол, ние предвиждаме в промените на закона да се сключи споразумение и активно да участват в контролния механизъм освен Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса. Предлагаме съвместно да се утвърди координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Тоест оттук-нататък ние ще развиваме практиката на интегриран контрол. Въвежда се глоба, съответно имуществена санкция за нарушения на реда и условията за осъществяване на дейностите по осъществяване на помощни средства – приспособления, съоръжения, медицински изделия за хора с увреждания. Сумите са значителни и тези суми започват от 10 хил. лв. Предвиждаме тези суми да бъдат като приход на Агенцията за хора с увреждания и да бъдат ориентирани към услуги и програми за хората с увреждания. Това бяха едни от основните промени. Останалите неща колегите, председатели на комисии ги казаха и много коректно, предадоха дискусията, така че с това приключвам своето изказване. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Симеонова. Откривам дискусията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искала да се спра на няколко качествено нови аспекта, заложени в предлаганите промени в Законопроекта за за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, който разглеждаме днес. С предлагания законопроект се прецизират разпоредбите относно осъществяване на сътрудничеството между държавата, местните власти и представителите на гражданското общество. До този момент чрез текстове в закона държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители и органите на местно самоуправление в сътрудничество с Национално представителните организации на и за хора с увреждания, и служителите. Уважаеми колеги, бих искала да разясня пред вас следните специфични формулировки. Национално представителните организации на и за хора с увреждания отговарят на общи и специфични критерии за представителност. Организациите на хора с увреждания защитават правата на своите членове и поддръжници, имат уставни цели и задачи с национално значение в областта на интеграцията на хората с увреждания. Специфичен критерий за тяхната представителност е членската маса, от която не по-малко от 50 на сто са хора с трайни увреждания. Организацията за хора с увреждания с организации предлагащи социални услуги, обслужващи не по-малко от 4500 лица годишно и имат назначени не по-малко от 50 души специализиран персонал за обслужване на хора с увреждания като териториалните им структури обхващат повече от 30 на сто от територията на страната. На територията на общините има и други организации на хора с увреждания, които не са национално представителни, но работят активно в тази сфера и познават отблизо местните проблеми, свързани с интеграцията. С предлаганите промени в законопроекта се регламентира именно включването в диалога и партньорството с държавата, не само на национално представителните организации на и за хора с увреждания, но и на тези други организации, работещи в областта на интеграцията на хора с увреждания и защитата на техните права. Една голяма част от така наречените „малки организации” всъщност имат доста голям спектър от дейности и бенефициенти сред хората с увреждания. Това, че не събират средства от тях чрез членски внос не ги прави малки като мащаб и дейност. Регламентираното чрез предложения законопроект включване на тези организации в процеса на сътрудничество и консултиране, е крачка напред в развитието на правната рамка и дава възможност да се използва ресурса на доказани граждански организации в сферата на интеграция и права на хора с увреждания. Всъщност и самата Европейска комисия насърчава в рамките на партньорството да се даде възможност за участие на всички, дори и на най-малките организации. Вторият важен момент, на който бих искала да се спра, е предложеният в законопроекта разширен обхват на социалната оценка. досегашния текст на чл. 12, ал. 1 социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза и установява потребностите от рехабилитация, възможностите за професионална реализация и възможностите за социална интеграция. Положителен е стремежът на направените предложения в законопроекта - да се излезе от медицинския подход към увреждането, като в социалната оценка се включи и индивидуалният подход и установяването на възможностите на всеки човек за обучение, трудова заетост и потребността от социални услуги. С предложените промени в чл. 13, ал. 3 се разширява съставът от експерти, участващи в консултативните комисии. Включването в състава на комисиите на лекар, психолог и педагог също е важен положителен момент и дава възможност за тяхното по-професионално функциониране. Третият важен въпрос, засегнат в предложените промени на законопроекта, е трансформирането на месечната интеграционна добавка на хората с увреждания в месечна целева помощ на хората с увреждания, която да се получава съобразно доходите на лицето, степента на намалената трудоспособност или вида и степента на увреждането. Въвеждането на подоходен критерий и трансформирането на месечната интеграционна добавка в месечна целева помощ по смисъла на Закона за социално подпомагане не срещна разбиране и предизвика недоволство на много от засегнати слоеве на обществото. В резултат на множеството разговори, които проведохме в приемните си из цялата страна с хората с увреждания, с техни близки и с различни организации, защитаващи техните права, ние от политическа партия ГЕРБ взехме решение между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания да внесем необходимите предложения за промени в тази насока, а именно оставането на месечната интеграционна добавка в Закона за интеграция на хората с увреждания. Колеги, гаранция за това е, че преди почивката днес гласувахме на второ четене Закона за социално подпомагане,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Законът за интеграция на хората с увреждания може би е един от най-новите закони в българския парламент, специализиран закон за определена група граждани в нашата страна. Той беше разработен през 2004 г. и влезе в сила от 2005 г. Това беше една сериозна стъпка, сериозна стъпка, правене на опит за комплексно уреждане на възможности за интеграция на хората с увреждания в обществото. Не зная дали сте запознати, но преди да бъде приет този закон с неговите възможности за интеграция, с неговите интеграционни добавки и различни други, съпътстващи този закон, нормативни актове, които са около 15, около 15, които дават бонуси за хората с увреждания, хората с увреждания, които бяха регистрирани и които се следяха, бяха между 180 и 190 000. В момента, в който беше приет Законът за интеграция на хората с увреждания, де факто интеграционните добавки и всичко онова, което трябваше да се изплаща, надхвърли 430-440 000, даже на определени моменти над 450 000. Казвам това, за да бъдем много прецизни, много точни, защото твърдо съм убедена, че хората с увреждания реално имат сериозни потребности. Никой от нас не е застрахован, или член на нашето семейство, че няма да изпадне в ситуация да има някакъв вид увреждане и да му се налагат необходимите ресурси, помощи, програми, услуги, които да го интегрират или да му помогнат да се интегрира в обществото. Трябва да ви кажа, че лично аз бях безкрайно учудена, изваждайки интеграционните добавки от този закон и прехвърляйки ги като социални помощи, ние оставихме един кух закон, празен закон. Хубаво е, когато заставаме на тази трибуна, тъй като преди малко призовахте да не демагогстваме, да не се демагогства, че видите ли еди-коя си група е взела решение и се е съобразила. Ние правихме опити да мислим за някакви доходни тестове, но анализирайки нещата, решихме, че това не е редно. Дори да има 1000 лева доход на член на семейство в един дом, в който има човек с увреждане, не е достатъчно. Защото за някои видове хора с увреждане има нужда от рехабилитация, за други има нужда от специално обучение, за трети има нужда от много, много други неща, особено пък за децата. За да можем да ги интегрираме от най-ранна детска възраст, са необходими твърде много ресурси, средства, усилия и услуги, така че тези хора после да се чувстват равноправни. Аз определено не подкрепям този доходен критерий и добре е, че отпадна от закона, който само преди час и половина приехме – промените в Закона за социално подпомагане. Искам да се спра на няколко конкретни неща, които се казват,

правата и отговорностите на хората, които ще имат отношение към хората с увреждания. Това е добре, но трябва да се знае, че трябва да разширим по-скоро отговорностите, отговорностите, а всеки има право да помогне тогава, когато иска. За мен е много важно това, което каза преди малко заместник-министър Симеонова, че ще се разширят социалните програми и социалните услуги за хората с увреждания. Чудесно,

езика на практиката, на необходимите неща, които трябва да свършим. Това, че нещо не сме направили, не значи, че днес не трябва да обединим усилията си и да го направим. Да, много социални услуги са необходими за интеграция на хората с увреждания. Тук, госпожо председател, ще отворя една скоба. Искам специално да се обърна към представителите

Само че програмите на ФАР приключиха, изхарчиха се десетки, да не кажа стотици милиони евро, но задължението е, за да продължат тези програми и да не връщаме пари, следващите пет години тези програми да работят, само че общините нямат средства в момента за това. Има опасност да връщаме тези пари и да закрием тези услуги. Затварям скобата и минавам нататък. Не съм съгласна с предложението в § 2 и § 3 за Националния съвет за хората с увреждания и разширяване на неговия състав.

Колеги, само преди час и половина казахте: нека правилниците да си останат да действат, за да бъдат по-гъвкави, сега пък от правилника правим закон. В предишния текст правихме едно, сега правим точно обратното – това, което преди малко се мъчех да кажа, че е много по-добре да бъде в закон. Така че кога говорим за неща, които ясно и категорично искаме да ги направим? колеги, аз не зная доколко сте запознати с инструментите на Европейската социална демокрация, което всъщност е социалният диалог, но там е казано „представителни организации”.

организациите на хората с увреждания. Още повече, вие знаете – предполагам, сте запознати, че за тях има и определени субсидии. Нещо, което е много важно и касае интеграцията на хората с увреждания, е разширяване на възможностите за контрол на Агенцията за хората с увреждания. Агенцията за хората с увреждания е със щат от 25 или 27 човека. Нали разбирате как такъв щат на една такава агенция ще се справи с контрола?! Тук искам да ви предупредя за нещо, което, уверявам ви, четири години не можах да наложа. Това са въпросите за медицинските изделия, за помощните средства. Агенцията за хората с увреждания лицензира фирмите, които могат да доставят такива услуги. Изпълнителната агенция по лекарствата лицензира съответните изделия, които би трябвало да се дадат. Тук се казва, че ще се увеличи координацията между министъра на труда и социалната политика, министъра на и Изпълнителната агенция по лекарствата. Не натоварвайте министъра на труда и социалната политика и структурите на Министерството на труда и социалната политика с неща, по които те не са специалисти! Нека средствата за помощни средства и за медицински изделия да си отидат в Здравната каса, нека да си вървят по линия на здравните специалисти. Защото Министерството на труда и социалната политика може да отговаря как да интегрираме децата, но не с лекарства и помощни средства, а с тяхното включване в училище, предоставяне на логопедични услуги, създаване на среда, в която да бъдат децата. Тук пак ще кажа нещо, което е много важно и трябва да го обсъдим, защото мисля, че много се бърза с този закон. Какво правим с децата с увреждания, които се отглеждат в домашна среда? На тези деца ние даваме двойна детска добавка, даваме и 70% от минималната работна заплата. В същото време в домовете за деца с увреждания издръжката на едно дете е около 700 лв. месечно. Нали виждате колко голяма е разликата? Аз съм убедена, че всички вие сте убедени, че вкъщи с повече средства една майка, едно семейство много по добре ще гледа детето, отколкото в един дом за деца с увреждания и трябва да работим в тази насока. Аз лично между първо и второ четене ще дам предложения в тази насока. Искам да поставя и въпроса, тъй като вие казвате, че ще се стимулират работодателите. Ние ги стимулираме

които нямат висше образование, които не могат да бъдат във висшите учебни заведения, които няма да ползват компютри, за тях имаше кооперации, които работеха. Там трябва да се опитаме да насочим преференции, това е добра интеграция. Хората, които имат слухови увреждания, са чудесни специалисти в определени по малки дейности. Хората, които имат зрителни увреждания, също. Вие чудесно знаете, че имаше такива предприятия, които работеха, в които в крайна сметка хората получаваха заплати – ходеха на работа, движеха се в обществото, и имаха самочувствието, самочувствието, че са полезни, че са желани, че не са елиминирани или отстранени от основни дейности. Струва ми се, че в този закон има твърде твърде фрагментарни неща, които са поставени, изваждайки от него основната идея за прехвърляне на интеграционните добавки в Закона за социално подпомагане. Аз мисля, че на този етап трябва да се трябва да се въздържим, да помислим малко и да видим реално какво можем да направим за хората с увреждания. Има много неща, които практиката ни показва, че трябва да направим. В същото време отново поставям въпроса за освидетелстването на хората с увреждания. Там е заровено кучето, както казват. Защото много хора, които имат документ, реално не се нуждаят от никакви интеграционни добавки, но ги получават за сметка на хората, които имат потребности. Парламентарната група на Коалиция за България ще се въздържи

Уважаема госпожо Масларова, слушах Ви много внимателно, чух много добри идеи и се чудя защо не сте ги реализирали, след като Вие бяхте четири години министър на труда и социалната политика? Къде бяхте Вие през тези четири години и какво направихте за хората с увреждания? Ще Ви кажа: единственото значимо нещо е увеличаването на интеграционната добавка от 8,25 лв. на 9,75 лв. И ще Ви кажа защо. Защото приоритет на вашето управление бяха друга категория лица - хората над 60 години. за дуплика госпожо Масларова. Госпожо председател! Госпожо Ангелова, аз разбирам, че имате поставени политически поръчки за всяко нещо да питате къде сме били? Започнахме за първи път да прилагаме този закон. Увеличихме детските добавки от 15 лв. на 35 лв. и децата с увреждания получават не 30 лв., а 70 лв.

А тези лични асистенти се грижат преди всичко за хората с увреждания. Не ни е бил приоритет само хората над 60 години. Защото и те са хора с увреждания, и те ползват определени интеграционни добавки. Да не се връщам към политиката за децата. Най после трябва да научите какво е направено за младите семейства и за децата в България като приоритет на предишното управление. Там ние сме единствени в света по достигнати показатели. На този етап вие не сте мръднали с една стотинка средствата нито за децата, нито за хората с увреждания, нито за безработните. Така че когато направите толкова за четири години, колкото ние сме направили, тогава ще разговаряме къде сме били. Били сме на работните си места (шум и реплики от ГЕРБ) и сме се опитвали да имаме консенсус

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители,

През годините ние надграждахме със социалното осигуряване, надграждахме с политиката, свързана с интеграция на хората с увреждания, надграждахме с така наречената корпоративна социална отговорност. Това са все различни форми на социална политика, които имат за цел, от една страна, да подпомогнат, и, от друга страна, да дадат възможности за интеграция на хората с увреждания. Защо казвам всичко това?

Тоест бяхме свидетели на това по-висша форма на политика за интеграция на хората с увреждания да бъде подменена със социално подпомагане. Нещо, което беше посрещнато изключително остро от организациите на хората с увреждания. Неслучайно президентът и премиерът се обединиха около тезата, че трябва да бъде премахнат подоходният критерий, че трябва да отпадне тази опция, но, за съжаление, това стана зад гърба на Народното събрание и зад гърба на вносителите, които по силата на факта, че са вносители, трябваше да защитават идеята на вносителите. Очевидно е, че тази идея беше свързана с нещо съвсем прозрачно, макар и не толкова ясно демонстрирано. Очевидни бяха фискалните аргументи, защото средствата, които бяха отделени за интеграция на хората с увреждания, за интеграционните добавки в Бюджет 2010 г., бяха значително по-малко - трябваше да се потърсят и да се намерят възможности, включително с инструментите на преструктурирането, да се включим в рамките на тези финансови средства. Това е ясно за всички. Прави чест на управляващото мнозинство, на президента и на премиера, че намериха възможности

Искам да кажа и нещо друго, което не беше казано досега. Аз искам да поздравя специално двете комисии – по труда и социалната политика и особено Комисията по здравеопазването, където беше

Правителството на Република България подписа протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации. Очаква се ратифициране и приемане на Европейска директива за правата на хората с увреждания.

Бързаме да решим въпроси, които след приемането на Европейската директива наново трябва да решаваме. Така са преценили вносителите, така са процедирали и ние сме в правото си да коментираме законопроекта по начина, по който той е внесен. Няколко са

еднозначна подкрепа нито в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, нито в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Там, където се чува гласът на социалните партньори, където се чува гласът на хората,

от Закона за интеграция на хората с увреждания към Закона за социално подпомагане. На този въпрос няма да се спирам, защото той беше достатъчно коментиран и решен с предния закон за социално подпомагане. Неслучайно когато обсъждахме в пленарната зала Закона за социално подпомагане на първо четене, ние заявихме, че е добре тези два законопроекта, понеже са свързани, да се гледат заедно. За съжаление, тактиката беше друга, но това вече е история и няма да се спирам на този въпрос. Втората конфликтна точка е формирането на състава на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Уважаеми колеги,

които работят в полза на интеграцията на хората с увреждания. Колеги, в България по Закона за юридическите лица с нестопанска цел са регистрирани над 3500 такива организации. Ако някой може да ми каже, че могат да бъдат съчинени правила или процедури, съгласно които да се наложат така наречените процедури за избор на една част от тях, от тези 3500 човека - как така ще се селектират и по какви правила тези, които ще представляват така наречените 15%?! Това е голяма тема и, разгледана в европейски контекст, трябва да сме наясно, че това е въпрос, свързан с проблемите на индустриалните отношения. Както каза преди малко госпожа Масларова, на индустриалната демокрация ако щете. един от основните въпроси на социалното партньорство на национално ниво. В практиката на Европейския съюз няма по-ясен и по-твърдо вкоренен принцип на сътрудничество между правителствата и гражданското общество от националното представителство. Това е институт за съгласуване и партньорство, институт за съгласуване и сътрудничество. Това е тема, която е изключително чувствителна, когато се говори за социален диалог. На този фон участието на тези 15% задава няколко въпроса: кое налага тези

и тези организации могат да имат своята дума. Но има други форми на социален диалог от рода на семинари и изслушвания. По някои от въпросите също може правителството да си сътрудничи с част от тези организации, които имат предмет на дейност, свързана със съответния въпрос. Остава усещането, че се посяга на националното представителство. Националното представителство, пак повтарям, е един нов институт, нов инструмент за съгласуване и сътрудничество между държавата и националнопредставителните организации. На следващо място, необходим е прецизен, прозрачен подбор на субектите на партньорство. Критериите за това национално сътрудничество се изработват с правилник от Министерския съвет. За да можеш да участваш в националното представителство, за да можеш да бъдеш партньор и съдружник на държавата, трябва да отговаряш на определени критерии за национално представителство. Един от базисните инструменти на европейския социален модел е диалогът с националнопредставителните организации. Това са организации с доказан обществен мандат. Това са организации, които представляват големи обществени групи - разположени са на територията на цялата страна. В този смисъл държавата

Вторият въпрос, на който искам да спра вашето внимание, е въпросът за прехвърлянето на така наречените месечни помощи за деца с увреждания от Закона за интеграция на хората с увреждания към Закона за семейните помощи за деца. Аргументите на вносителите са, че с тази помощ се подпомага семейството. Уважаеми колеги, забележете, че това е така наречената месечна добавка за деца с увреждания. Тя представлява 70% от минималната работна заплата – става въпрос за тези 168 лв. Ако искаме да спазваме европейските принципи, нека да бъдем достатъчно коректни и да признаем, че с тези 168 лв. и с всички останали интеграционни добавки, които варират между 9,75 и 27,75 лв., на практика не можем да реализираме пълноценна интеграция на хората с увреждания. Още повече, че нямаме изработен механизъм за оценка на въздействието на тези интеграционни добавки, защото е минало достатъчно малко време. Вероятно и това предстои да бъде направено. Затова аз смятам, че мястото на месечните добавки за деца с увреждания – тези 168 лв., трябва да остане в Закона за интеграция на хората с увреждания. Иначе, по отношение на изменения в обхвата, предмета и процедурата по изготвяне на социалната оценка има някои добри решения, стига те да бъдат реализирани, защото акцентът се поставя върху обучението, професионалната квалификация, върху трудовата заетост, върху мобилността, но големият въпрос винаги е бил дали, как и с какъв финансов ресурс държавата може да гарантира всички тези добри намерения, които ги е имало и в миналото, които се предлагат и сега. Включването на лекар, на психолог, на педагог в състава на комисиите, които изготвят социалната оценка, е едно добро намерение. Дано то да не срещне някои фискални, финансови аргументи. Аз заявявам от името на нашата парламентарна група във връзка с изразените бележки, че ще се въздържим по време на гласуването.

господа народни представители! В такава сложна и чувствителна област като подпомагането на хората с увреждания не биха могли бързо и рязко да се направят промени, затова и едва ли в залата има прекомерно големи очаквания към внесения законопроект, но тъй като тук чух от страна на управляващите критики към досегашното положение, а те би трябвало да си поставят цели какво в него да променят, искам само да отбележа това, което фокусира дейността в посочената област. В момента добавката за социална интеграция се дава по седем пункта като процент от гарантирания минимален доход, който все още е оставен като измерител и то доста години след като вече ние трябва да се ориентираме към европейските критерии – линията или границата на бедността. Вярно е за тези средства, за които се говори, че са малко и недостигащи, ако говорим за доплащанията, които някои квалифицират в случая именно поради тази причина по-скоро като социално подпомагане, отколкото като средство за осигуряване на реална интеграция, но въпросът ми е кога – не тази година, в която вие предвиждате дори намаляване и то с 25 милиона на средствата за такива мерки, в коя година – в 2011 или в 2012 г., ще се премине към такава амбициозна която да бъде осъществена и която да позволи на тези хора наистина да получават и средствата, и услугите, съдействието, чрез което могат да се превърнат в пълноценни граждани, преодолявайки именно тези недостатъци, които те имат и които не зависят от техните усилия, от тяхното желание. Това е големият проблем, защото в България тази среда докато не бъде променена ние повече ще се увличаме и в една от целите на закона, която се преследва, не да подобри положението на хората с увреждания, а да създаде подходяща среда за управляващите, които да селектират свои организации. За първи път, откакто действа това законодателство, се прави отстъпление от принципа на представителност на организациите, а за случая не твърдя, че някои от тях не могат да носят критики, тъй като всяка една организация, освен към решаване на обществените проблеми, е обърната и към своите собствени проблеми, на заетите в нея, но вие дори ще стимулирате такъв процес, защото в България, трябва да знаете, съществуват хиляди организации, регистрирани по по граждански и по съдебен ред. Част от тях са в частна, а в други – в обществена полза. Да не говоря, че в закона дори отсъства изискването тези организации, които ще бъдат допуснати в Съвета за партньорство в квотата от 15%, дори да бъдат регистрирани в обществена полза. Може да се получи така, че сдружения в частна полза, тоест обслужващи само своя собствен състав, да бъдат именно приети в диалога с държавните институции, но и за останалите – в обществена полза, ако се направи един преглед на различните програми, които са финансирани, ще се види, че далеч не всички от тях са били използвани рационално и че някои от програмите са задоволявали повече самите организации в лицето на техните ръководства, отколкото хората с увреждания. Аз приемам стремежа на всяка една политическа партия да търси свое влияние в гражданското общество, включително сред гражданските организации, синдикатите, за да споделя с тях своята политика, но когато това се прави с такива отклонения от принципите – чрез вкарване на изключения в законодателството и създаване на подобни квоти, вероятно ще се сблъскаме с подобни парадокси, каквито наблюдавах преди няколко дни, че една от новоформиращите се организации за защита на пациентите казваше, че тя не се интересува от закриването на болници и че всичко трябва да се реформира в името на по-доброто обслужване на гражданите. Ето, всички тези неща навяват на мисълта, че тук отново става дума за стремеж за преразпределяне на обществено, на политическо влияние, а не за решаване на проблемите на хората с увреждания. Ние получихме уверение, че ще бъде премахнат подоходният критерий и се надяваме това да се осъществи, но тъй като все пак гласуваме законопроекта, а не изразените намерения и обещания към него, аз смятам, че на този етап той не заслужава да бъде подкрепен. Ако тези изменения бъдат направени поне за запазване на по-широкия достъп на гражданите с увреждания до това, което законът им предоставя, тогава в тази си част те могат да бъдат подкрепени за второто четене. Големият проблем на този законопроект обаче, а той в голяма степен е и проблем на досегашното законодателство, че много от това, което е записано в закона всъщност не са права, за които хората с увреждания могат да претендират и те да им бъдат гарантирани и защитени, а това са по-скоро правни възможности, тоест добри пожелания, които те могат да отправят, а държавните органи в зависимост от своите възможности да преценят в каква степен да реализират. Ето този подход към хората с увреждания трябва да бъде преодолян, но аз не чух у вас такива амбиции. Вероятно ние ще се движим по инерцията на започнатото, без обаче дори бюджетът да разполага с тези средства, които е заделял през изминалите години за решаване на поставените проблеми. Благодаря. няма. Доктор Костов иска думата за изказване, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Най-напред бих искал да изразя своето удовлетворение от консенсуса, с който бе предотвратено пренасянето на интеграционните добавки от Закона за интеграция на хората с увреждания в Закона за социално подпомагане. Ако това се бе случило щеше сериозно да промени философията, заложена в Закона за интеграция на хората с увреждания, и в значителна степен да обезсмисли днешния дебат. Внасянето на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания е мотивирано с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в тази област и прецизиране на условията за упражняване правата на хората с увреждания. Внимателният прочит на този проект обаче показва, че наред с промени, адекватни на поставените цели, той съдържа и текстове дискотабилни , в чиито принос ние от Синята коалиция дълбоко се съмняваме. Тези наши съмнения се затвърдиха след срещи с неправителствени организации, работещи по проблемите на хората с увреждания. И ето – с параграфи 2 и 3, се правят промени в чл. 5 и чл. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания с включване освен на национално представителните организации на и за хората с увреждания, и на други организации, които работят по интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания. Презумпцията е разширяване и подобряване на партньорството и сътрудничеството между държавата, местните власти и организациите, разработващи тази проблематика, а също така да се създадат условия за по-активно участие на неправителствените организации във формирането и реализирането на политики за хората с увреждания. Но ако тези организации имат желание и капацитет, те биха могли и при сега действащата нормативна уредба да лансират идеи, да влияят върху разработването на конкретни политики чрез различни форми на гражданска дискусия и интензивен социален диалог. Определянето на критерии за тяхното участие в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, освен че показа двоен стандарт, със сигурност ще ги демотивира да изпълнят изискванията на критериите за национална представителност. Не е ясно и защо участието им е ограничено до 15% от състава на Националния съвет. Разбира се, с оглед вида, в който приехме Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, следват изменения в редица параграфи, което се отчита и в доклада на Комисията по труда и социалната политика. Да не обременявам изложението с тях, те са разбираеми. Уважаеми колеги, вносителят има нашата подкрепа за онези текстове, с които се разширяват функциите и компетенциите на възлагат се нови контролни функции на Агенцията за хората с увреждания, засилва се значението на социалната оценка, като силно се надявам, че в основата ще остане ще остане медицинската експертиза. Текстове, с които се повишават стимулите за работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, с възстановяване на 50% от направените осигурителни вноски, промени, с които се предвижда финансова подкрепа за услуги в области за интеграция на хората с уврежданията, както и целева помощ за изработване, закупуване на помощни средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия. В заключение, Парламентарната група на Синята коалиция ще подкрепи на първо гласуване законопроекта, като в периода между двете четения ще внесем предложения с оглед неговото оптимизиране. Дали няма рационално зърно в становището на онези, които твърдят, че е разумно промени в Закона за интеграция на хората с увреждания да се извършат след ратификацията от Народното събрание на Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания и изработването на съответна директива от Европейската комисия? Може би си струва да помислим. Благодаря ви.

Не виждам. При това положение дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване

Представен е доклад от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Очаквам нейния председател господин Мартин Димитров за докладване по отделните текстове. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, процедурно предложение за допускане до залата на госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и госпожа Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги”. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата на гости.

Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. (1) По смисъла на този закон „услуга” е всяка стопанска дейност, извършвана срещу възнаграждение или за собствена сметка от доставчик на услуги. (2) Този закон не се прилага спрямо следните услуги: 1. нестопански услуги от общ интерес; 2. финансови услуги; 3. електронни съобщителни услуги и мрежи и свързаните с тях структури и услуги, подлежащи на регулиране по Закона за електронните съобщения - само по отношение на разпоредбите, които въвеждат Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и Директива 2002/58/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации; 4. услуги в областта на транспорта; 5. услуги за наемане на работници, предоставяни от агенции за временна заетост; 6. медицински и здравни услуги; 7. аудиовизуални услуги; 8. услуги, свързани с хазартни дейности по Закона за хазарта; 9. услуги и дейности, свързани с упражняването на публична власт; 10. социални услуги по социално настаняване, грижи за деца и подпомагане на семейства или лица, временно или постоянно в нужда, които се предоставят от държавата или от доставчици и благотворителни организации, упълномощени от нея; 11. услуги за сигурност, предоставяни от частни лица; 12. услуги, предоставяни от нотариуси и съдебни изпълнители. (3) Разпоредбите на този закон не се прилагат в областта на данъчното облагане, трудовите и свързани с тях правоотношения, заетостта, общественото осигуряване, основните права на човека, наказателното право и международното частно право. (4) Когато Когато разпоредбите на този закон противоречат на регламент на Европейския съюз или на специален закон, въвеждащ изисквания на актове на Европейския съюз, които регулират дейности по предоставяне на услуги в специфичен сектор или за специфични професии, се прилагат техните разпоредби. Тази разпоредба се прилага и за: 1. Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; 2. Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността; 3. Директива № 89/552 на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност, изменена с на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета и Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета (Официален вестник L 332/27 от 18 декември 2007 г.). 4. Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. (1) Единният портал за достъп до електронните административни услуги, изграден и поддържан съгласно чл. 12 от Закона за електронното управление, изпълнява функциите на Единно

лесен достъп до информация, необходима за започване и упражняване на дейността им или отделни права; 2. попълване и подаване на необходимите формуляри и други документи за упражняване на дейността им или отделни права; 3. получаване на отговор от компетентните органи по инициирани процедури. (3) Министерският съвет приема Наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по предложение на администратора на ЕЗК.”

длъжни да предоставят на администратора на ЕЗК по ясен и недвусмислен начин пълна и актуална информация по чл. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 5 така, както се предлага от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6: „Чл. 6. (1) Компетентните органи по чл. 5 при поискване от страна на доставчици и/или получатели на услуги осигуряват информацията, която да улесни изпълнението на нормативните и административни изисквания в най-кратък срок. (2) Когато органът не е компетентен

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Чл. 7. Администраторът на ЕЗК осигурява чрез Единния портал за достъп до електронните административни услуги възможност за обмен на съобщения между доставчици на услуги и компетентните органи по чл. 5.”

на гласуване наименованието на Глава трета.

„Чл. 10. (1) Компетентният орган е длъжен да разреши упражняването на дейност по предоставяне на услуги при установяване на съответствие с всички законови изисквания, регламентирани за съответния разрешителен режим. (2) Разрешителните режими се основават на следните принципи: 1. законоустановеност, равнопоставеност и недискриминация; 2. необходимост от защита на обществения интерес; 3. пропорционалност на целта на защитавания обществен интерес; 4.

За предоставяне на разрешение за достъп до услуги или упражняване на дейност по предоставяне на услуги не може да се поставят изисквания: 1. свързани с националността на доставчика, на неговия персонал, на лицата, притежатели на дялове или акции, на членовете на управителните или надзорни органи на доставчика или за местоживеене в Република България на тези лица, а в случаите на юридически лица – за адрес на управление в ограничаващи правото на установяване в повече от една държава членка и/или за вписване в идентични регистри и членство в професионални организации или сдружения на повече от една държава членка; 3. ограничаващи свободата на доставчика да избира между основно и вторично място за установяване, както и да избира начина на установяване чрез представителство, клон или дъщерно дружество; 4. за реципрочност с държавата членка, в която доставчикът вече е установен, освен в случаите на реципрочност, предвидени в правото на Европейския съюз относно енергетиката; за доказване на пазарна необходимост, оценка на икономическия ефект от дейността или оценка, доколко дейността е подходяща за икономическите цели, заложени от компетентния орган в неговите стратегически документи; за пряко или непряко включване на конкуренти, включително в консултативни органи; тази забрана не се отнася до случаите, когато компетентният орган е професионална организация или сдружение; за предоставяне на финансова гаранция или застраховка от доставчик или институция, установени на територията на Република България; 8. за регистрация или за осъществяване на дейност за определен период на територията на Република При предоставяне на разрешение за достъп до услуги или упражняване на дейност по предоставяне на услуги компетентният орган не може да иска доказване на изисквания или контролни мерки, които се дублират с такива, изискани в друга държава членка или в Република За доказване на нормативните изисквания за предоставяне на разрешение компетентният орган не може да изисква документите, изходящи от друга държава членка, в оригинал или като заверено копие или превод освен в случаите, предвидени в други актове на Европейския съюз, или по причини, свързани с обществения интерес, ред и сигурност. (4) Когато Когато за доказване на определено изискване е представен документ от държава членка, който служи за еквивалентна цел или от който е видно, че изискването е изпълнено, компетентният орган не може да изисква представянето на друг документ. документ. (5) Когато определени обстоятелства са удостоверени от друг орган на територията на Република България, компетентният орган не може да изисква доказването им от доставчика, а е длъжен служебно да ги събере. Няма. Моля да гласуваме чл. 11, така както го предлага комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13: „Чл. 13. Компетентният орган е длъжен да мотивира всяко решение за отказ за издаване, ограничаване, отнемане или прекратяване на разрешение за достъп до услуги или упражняване на дейност по предоставяне на услуги. Решението подлежи на обжалване.”

Процедурите по издаване на разрешения не могат да имат възпиращо действие и да усложняват или забавят предоставянето на услугата. (2) Всички подадени документи във връзка с издаване на разрешения се регистрират. Регистрацията трябва да включва: 1. срок за произнасяне на компетентния орган, който е фиксиран и предварително определен в нормативен или административен акт и започва да тече от момента на подаване на документите; средствата за защита на заявителя; 3. отбелязване, че непроизнасянето в срок означава, че разрешението е предоставено, в случаите, когато това е приложимо. (3) Срокът Срокът за произнасяне може да бъде удължен от компетентния орган еднократно, при фактическа или правна сложност. Удължаването се мотивира и съобщава на заявителя преди изтичане на първоначално установения срок. (4) Когато Когато подадените документи са непълни, компетентният орган информира в най-кратък срок заявителя за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация в определен срок и за това, че срокът за произнасяне започва да тече от датата на предоставянето им. Когато подадените документи са нередовни или не е представена допълнителна информация в срока по ал. 4, компетентният орган информира заявителя, че молбата му се отхвърля.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: „Чл. 17. Когато компетентният орган не се е произнесъл по заявлението за предоставяне на разрешение за достъп до услуги или за упражняване на дейност по предоставяне на услуги до изтичане на срока за това, се смята, че разрешението е предоставено, освен ако в закон са предвидени други условия, свързани със защита на обществения интерес или правни интереси на трети страни.” Гласуваме чл. 17 по предложение на комисията.

Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 18.